prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Državnom odvjetništvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 671 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom.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 Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom odvjetništvu, s konačnim prijedlogom zakona. Taj zakon u sebi sadrži određenu izmjenu i dopunu. Izmjena se odnosi na vrijeme otkada će se primjenjivati novi uvjeti za imenovanje općinskih državnih odvjetnika. Naime, obzirom na činjenicu da prva generacija polaznika polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike će završiti svoje obrazovanje krajem 2012. godine umjesto u odredbama 194., 195. 1.siječanj 2014. godine treba stajati da će se novi uvjeti primjenjivati od 1. siječnja 2013. godine. Što se pak tiče dopune, dopuna se odnosi na članak 156.a kojim se propisuje premještaj državnog odvjetnika odnosno zamjenika u slučaju ukidanja ili preustroja Državnog odvjetništva. Napominjem da takvu odredbu imamo i u Zakonu o sudovima, a to nam je potrebno obzirom na predstojeću racionalizaciju mreže državnih odvjetništava. Hvala Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a i HSU-a gospođa zastupnica Danica Hursa, izvolite.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa europskom stečevinom. Zakon o Državnom odvjetništvu donesen je 2009. godine i do sada je imao dvije promjene i mora se mijenjati zato što su u ovom zakonu ostale na snazi odredbe članka kojima se propisuje imenovanje zamjenika državnih odvjetnika i navedene odredbe ostaju na snazi do 31. prosinca 2013. godine. Zakonom o Državnom odvjetništvu iz 2009. propisuju se novi uvjeti za imenovanje općinskog državnog odvjetnika. Osoba koja se imenuje na ovu dužnost mora imati završenu Državnu školu za pravosudne dužnosnike. Primjena novih uvjeta ide od 1. siječnja 2014. U članku 195. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu iz 2009. izmijenjena je primjena važenja odredbi o imenovanju zamjenika državnih odvjetnika, a Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu iz 2010. godine propisuje se da će Državno odvjetničko vijeće za kandidate koji se prvi puta imenuje za zamjenike državnog odvjetnika provesti postupak provjere znanja. Ova odredba primjenjivat će se do 31. prosinca 2012. godine, tj. do vremena kada će prva generacija polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike završiti ovu školu i koji će se imenovati po novim uvjetima. Zbog različite primjene i važenja pojedinih odredbi o imenovanju zamjenika državnih odvjetnika nije moguće pokrenuti i provesti postupak njihovog imenovanja. Zato je to potrebno mijenjati po hitnom postupku. U ovom prijedlogu zakona također se propisuje premještaj državnog odvjetnika odnosno zamjenika državnog odvjetnika u slučaju ukidanja ili preustroja državnog odvjetništva. Neke stvari su se u ovom zakonu i nomotehničke uredile. Eto iz tih svih razloga klub HNS-HSU će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala, poštovani gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje izmjena i dopuna Zakona o Državnom odvjetništvu i to po hitnoj proceduri, uvažavajući sve ove izmjene koje su se dogodile i koje onda nužno i posljedično vezuju za sebe i izmjene i dopune Zakona o Državnom odvjetništvu. Međutim, skrećemo pozornost na izmjenu odredbe članka 4. odnosno novog članka 156.a koji govori što je s radom državnih odvjetnika odnosno njihovih zamjenika u slučaju ukidanja ili preustroja Državnog odvjetništva, te ta odredba govori i što se smatra preustrojem, odnosno što znači spajanje ili razdvajanje Državnog odvjetništva. Međutim, da se ne bi samo radilo o igri riječi, a u kontekstu i u svjetlu dosljedne primjene Montrealske konvencije o potpunoj neovisnosti pravosudnih dužnosnika tzv. magistrata u koje ulaze i suci i državni odvjetnici i gdje je jedno od temeljnih načela osim njihove neovisnosti jednako tako kao temelj se smatra i njihova nepremjestivost. Nekada se to zvala nepokretnost. Danas se to zove nepremjestivost. Jer u našoj pravnoj praksi, odnosno primjeni kako i u sudovanju, tako i u radu državnih odvjetništava u dalekoj prošlosti, ali jednako tako i mnogim zemljama tu nije Hrvatska bila izuzetak ni onda kad je bila u sklopu bivše države da se često izlazilo na kraj sa nepočudnima i onima koji su dosljedno primjenjivali zakon na način da ih se premještalo s jednog državnog odvjetništva u drugi. Dakle, to je vrlo osjetljivo pitanje, a upravo o tome govore i odredbe i za državne službenike i namještenike. Oni pošto imaju veću odgovornost pravosudni dužnosnici takvu zaštitu im treba dati još u većoj mjeri. Prema tome, ova odredba izmjene članka 4. u stavku 156a. a u stavku 1. koji govori da u slučaju ukidanja ili preustroja Državnog odvjetništva Vijeće će premjestiti državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika na mjesto zamjenika državnog odvjetnika u Državno odvjetništvo istog stupnja. Da li to znači da u nekoj županiji će se ukinuti, a već dolazi i do ukidanja Državnog odvjetništva. Dakle, u jednom zamislimo u nekom južnom dijelu, Državnom odvjetništvu u južnom dijelu Hrvatske molim odgovor jer je to vrlo važno za nas u klubu SDP-a. Da li to znači da će se on premjestiti u neko Državno odvjetništvo na sjeveru Hrvatske. Do toga ni u kom slučaju ne smije doći, jer on nije kriv zašto se neko Državno odvjetništvo ukida bez obzira jel' se to zvalo preustroj, bez preustroja spajanje ili razdvajanje jer je u konačnici isto. On više nema radno mjesto na tom mjestu. Prema tome, kao što je riješio Zakon o sudovima u tim slučajevima vrlo precizno, a ista pravila trebaju vrijediti za pravosudne dužnosnike. Dakle i za suce i za državne odvjetnike trebalo bi nadopuniti ovu odredbu, da znači u najbliže Državno Državno odvjetništvo jer sve drugo značilo bi špekulacije, značilo bi mogućnost šikanoznog postupanja prema onima koji su za sustav nepočudni. Dakle, kako ne bi došlo uopće ni u teoretskom smislu ni u normativnom smislu uopće do takve mogućnosti treba to izričito i odrediti. Pošto se radi o hitnosti postupka, dakle i naše poslovničke mogućnosti daju nam za pravo a čime se mi naravno toj hitnosti postupka ne suprotstavljamo. Dapače podupiremo hitnost postupka, ali je prilika u poslovničkom smislu da nešto kažemo i o samom Državnom odvjetništvu evo sada koji je u žiži naše javnosti. Sve oči uprte su u to tijelo. Naravno vrlo brzo će biti uprto i u samo pravosuđe u užem smislu riječi. Ovo je prilika da se kaže i odnosu Državnog odvjetništva i policije koja je na neki način riješena, odnosno precizirana novim Zakonom o kaznenom postupku koje je Državno odvjetništvo stavio u centar zbivanja zbivanja predsutskog postupka odnosno istražni postupak sad je u rukama Državnog odvjetništva. Ali Državno odvjetništvo nema onu operativu kojom logično i po samoj prirodi stvari raspolaže policija, tj. redarstvene snage u Republici Hrvatskoj. U tom smislu Državno odvjetništvo ima obvezujuće naloge dakle da pojedine radnje koje god mu stoje na raspolaganju, novim Zakonom o kaznenom postupku, odnosno sve istražne radnje da ih izvršava policija. Nije logično i tu nije imala snage Vlada učiniti jedan snažniji iskorak kao što je to riješeno u svim modelima koji imaju ovakav model, a sve veći broj zemalja ima takav model da se istraga .../Govornica se ne razumije./... znači da je došla više ne u ruke suda, nego da je potpala pod pod ovlast Državnog odvjetništva i policije. Dakle, u tom smislu kad Državno odvjetništvo ima obvezujuće naloge prema policiji mora onda i policija i redarstvene snage odgovarati u tom dijelu, u tom opsegu logično je i da bi bio sustav zaokružen i definiran sistem i odgovornosti za eventualne propuste da onda za takve postupke, odnosno za izvršavanje takvih naloga ili neizvršavanje odgovara izravno državnom odvjetniku, a ne ravnatelju policije ili ministru unutarnjih poslova. Mi smo u tom konceptu razvoja i reforme kaznenog sudovanja upravo imali takav koncept jer je sve besmisleno, jer se mogu dogoditi opstrukcije. Mi smo često imali primjedbu kada smo to isticali prilikom donošenja Zakona o kaznenom postupku da to toga neće doći. Mi trebamo imati zakonsko rješenje koje će to onemogućiti, a ne zato što će se on netko ovako ili onako ponašati. Međutim, evo do toga još nije došlo i još uvijek ima nekih nesporazuma i nekih nedoumica ne toliko u razvikanim predmetima, ali u svakodnevnom radu koji su iza svjetla pozornice, koji su predmet mukotrpnog rada Državnog odvjetništva i policije. To govorimo ne zato da bismo omalovažili bilo čiji rad, nego jednostavno da bi se sustav odgovornosti uzdigao na veću razinu, jer u krajnjoj liniji u novoj poziciji Državnog odvjetništva Državno odvjetništvo odgovorno je za ishod postupka. Kad se tiče te jedne odgovornosti mi u klubu SDP-a ne možemo a da se ne sjetimo i nužnih izmjena koje smo na žalost imali. One su ukinute. Vjerujemo da treba imati snage da se u izmjenama koje sada pravi i vladajuća koalicija Kaznenog zakona nađu i dva krucijalna kaznena djela koja će omogućiti bolji rad Državnog odvjetništva i pravosuđa u cjelini. Ali s druge strane koje će povećati njihovu odgovornost ali i dati im veće ovlasti. U tom smislu nije bila naša rijetkost pa i u recentnoj prošlosti da su političke stranke jednostavno vodile međusobni rat da za mnoge kaznene prijave koje su se pokazale ne neosnovane nego lažne nitko nije odgovarao, da mi i dalje imamo kazneno djelo lažnog prijavljivanja. Međutim, i da imamo tendencioznog lažnog prijavljivanja, a da nitko za to nije odgovarao. To itekako degradira samo Državno odvjetništvo, samu policiju. Na kraju krajeva dekoncentrira ih od njihove temeljne zadaće da postupaju po osnovama sumnje. Zbog toga je nužno uvesti kazneno djelo kršenja zakona, ometanja, prije svega ometanja pravde, koje će onemogućiti prije svega i lažne prikaze koji se u tijeku postupka provode. Lažne izjave koje kompromitiraju i policiju i Državno odvjetništvo, koje onda mora gubiti vrijeme dragocjeno u demantiranju takvih navoda, navoda, a da nitko za to ne odgovara. Mi smo također svjesni da javnost ima pravo biti upoznata s radom Državnog odvjetništva, s radom pravosuđa u cjelini, da bude javnost pravodobno obaviještena, ali da ta obaviještenost nikad ne može i ne smije ići na uštrb efikasnosti postupka. Takvu zaštitu ima pravosuđe, odnosno sudovi, ali nema je i Državno odvjetništvo. pa bi zbog toga bilo potrebno imati ne ovo postojeće kazneno djelo koje nosi naziv prisila prema pravosudnom dužnosniku, nego ometanje pravde. Dakle da javnost bude obaviještena u granicama u kojima to može i kojima treba biti obaviještena, ali da se zaštite prije svega interesi istrage, jer sva ta tobože intencija da bi javnost bila i javnost želi znati, javnost želi da bude pravda zadovoljena, ide na ruku nekih koji na posredan ili čak na izravan način idu u korist osumnjičenika, okrivljenika, ne bi li sve učinili da oni ne bi na kraju bili osuđenici unatoč dokazima koji ih pritišću. S druge strane trebalo bi vidjeti što je sa ovim prijedlogom zakona, odnosno inkriminacijom kršenja zakona od strane pravosudnog dužnosnika. Dakle da takva jedna povećana ovlast, ali i povećana zaštita u njihovom radu bude adekvatno zaštićena, ali i sankcionirana od svake zlouporabe. Dakle ondje gdje se podižu lažne prijave, gdje se podižu lažni postupci to ne može biti samo slobodna procjena, nego nešto što ne može se niti logičkim zaključivanjem otrpjeti. Prema tome evo mi ustrajemo da se u novom Kaznenom zakonu nađu ove dvije inkriminacije kako bi i ove izmjene koje sada, o kojima sada raspravljamo, kojima se slažemo, podupiremo ih, vidimo ovdje u Hrvatskom saboru svi, prema tome i kada se dogode i te izmjene da bi taj zakon mogao doista saživjeti. Ukratko cijeli smisao i ovih izmjena, ali i svih onih pravosudnih u najširem smislu riječi koje smo imali, krajnji cilj je taj da nevin ne bude osuđen, ali i da krivi ne umakne pravdi. Hvala. Hvala. U ime kluba HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu, i to u hitnoj proceduri, iz razloga što smatramo da ovaj zakon treba urediti na način da bi bio primjenjiv, a da ne bi došlo do zastoja imenovanja zamjenika državnih odvjetnika u Državnom odvjetništvu, kada za to postoji potreba. Stoga evo podržavamo ovo nomotehničko uređenje da se prelazne i završne odredbe urede na način da ne bi bile istovremeno na snazi dvostruke odredbe, odnosno kao što sam rekla da ne bi bilo zapreke imenovanju, a sve na tragu toga da je izmjenama i dopunama prethodnim predviđeno i u zakon unesen novi način novi način imenovanja zamjenika državnih odvjetnika, i to onih koji moraju nakon završene državne škole za pravosudne dužnosnike, što je uvjet za imenovanje po novom načinu. No do tada, jer državna škola traje dvije godine, dakle treba osigurati kontinuitet imenovanja i urediti to ovim prelaznim i završnim odredbama, ali naravno uz onaj uvjet da kandidati koji se po prvi puta imenuju za zamjenike državnog odvjetnika da će se provesti postupak provjere znanja. Što se tiče ove još jedne izmjene ili rekla bih dopune, a to je rješavanje pitanja rasporeda državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, u slučaju ukidanja i preustroja Državnog odvjetništva, koji govori da će se državni odvjetnici premjestiti u Državno odvjetništvo istoga stupnja, ovdje se pitanje isto postavljalo i na klubovima. Naime moram reći da ovaj tekst zakona o, u odnosu na Državno odvjetništvo u cijelosti usklađen sa izričajem Zakona o sudovima, pa zato i nije rečeno ovdje da će se u spojeno ili novoosnovano Državno odvjetništvo već samo kaže u Državno odvjetništvo istoga stupnja, upravo radi ujednačenja izričaja. Točno je da postoje međunarodni dokumenti u odnosu na pravosudne dužnosnike koji govore o njihovoj nepremjestivosti, međutim uz jednu iznimku osim ako se radi o ukidanju određenog pravosudnog tijela, ili preustroju, stoga je i u ovom zakonu rečeno da se isključivo ovdje radi o preustroju ili ukidanju, dakle sasvim sukladno međunarodnom dokumentu o pravosudnim dužnosnicima. Što se tiče neke opće zaštite, ovo je već jedna vrlo, vrlo, vrlo visoka zaštita da se ne bi moglo sucima ili državnim odvjetništvima na taj način prijetiti ili možda prema njima biti šikanozan, kako je tu rečeno. Moram naglasiti da sudac i državni odvjetnik koji je jednom imenovan na tu dužnost na njoj ostaje ukoliko ne bude stegovno odgovoran, ili ne oda svojevoljno ostaje na njoj do 70. godine života. Mogu reći da niti jedna druga profesija, pa ni državni službenici koji su se ovdje spominjali ili njihov premještaj unutar 50 kilometara ne takvu zaštitu, dakle i za državne službenike, ali i za sve radnike kako se to kaže u realnom sektoru ili gospodarstvu takve zaštite niti iz daleka nema, pa onda postoje sve druge zaštitne odredbe radnopravne, ali evo i ponovo naglašavam ničim nije taj međunarodni dokument povrijeđen, jer se radi o preustroju i ukidanju i jedino u tom slučaju premještaju, odnosno rasporedu u novo ustrojeno Državno odvjetništvo. Stoga će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje ovog zakona. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin Ivo Grbić, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Državnom odvjetništvu s konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u hitnu saborsku proceduru. Prijedlog spada u kategoriju zakona kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom EU i stoga treba podržati hitnost postupka. Hrvatski sabor je Zakon o Državnom odvjetništvu usvojio 2009. godine. Isti zakon mijenjan je 2 puta. Osnovni razlog radi kojeg Vlada Republike Hrvatske predlaže ove izmjene nalazi se u činjenici da uslijed različite primjene primjene i važenja pojedinih odredbi o imenovanju zamjenika državnih odvjetnika nije moguće pokrenuti ni provoditi postupke njihovog imenovanja, stoga se predlaže izmjena članaka 194. i 195. Zakona o Državnom odvjetništvu. Ostavljaju se na snazi odredbe Zakona o Državnom odvjetništvu od 2001. sa izmjenama 2006., 2007. i 2008. koje se odnose na imenovanje zamjenika državnih odvjetnika s time da će se te odredbe primjenjivati do 1. siječnja 2013. godine kada će izići van prva generacija završene Državne škole za pravosudne dužnosnike i kada će se moći izvršiti izbor o novim odredbama. Otklanjajući u praksi postojeći problem imenovanja zamjenika državnih odvjetnika ovim prijedlogom izmjena i dopuna intervenira se i u odredbu po kojoj se u izradi obrazloženja za zamjenika općinskog državnog odvjetnika mora uzeti broj bodova utvrđenih na listi prvenstva u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike na način da se odgodi njena primjena. Na temelju iznijetoga želim istaknuti da ću podržati konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin državni tajnik Damir Kontrec, izvolite. zahvaljujem na raspravi i podršci zakonu. Vezano uz iznijete bojazni da bi moglo biti šikane ili nečega takvoga uvjeren sam da novoizabrani sastav Državnoodvjetničkog vijeća u kojem će većinu činiti državni odvjetnici u kojim će biti predstavnici Hrvatskog sabora i u kojem će biti predstavnici akademske zajednice će predstavljati dovoljnu branu da nikakve šikane u praksi ne bude. Ujedno u ime Vlade prihvaćamo amandman kojeg je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 4. konačnog prijedloga Hvala lijepa. Zaključujem raspravu, odlučivat ćemo kada se steknu uvjeti. Prije nastavka, a danas nemamo pauze, objasnit ću zbog čega. Mislimo da bi trebali prema ovom pročišćenom dnevnom redu ići do točke 7., to znači do Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" i da bi onda današnje zasjedanje Sabora završili s time da bi sutra u 11 sati imali samo glasovanje. Ako se sve ovo zapravo obistini, o čemu ja govorim, pa bi znači zamolio klubove da se potrude kako bi u 11 sati 11 sati završili ovo maratonsko zasjedanje s kojim se ja još jedanput ispričavam, ali da nismo imali ovakvo zasjedanje bez pauze ne bi imali 36 točaka

nismo to mogli osigurati zbog evo što smo stalno dopunjavali dnevni red novim točkama i sad će i ostati kažem oko 35 točaka koje nećemo uspjeti raspraviti.